Afstemning Første næstformand (Karen Ellemann): Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. Der stemmes ti personer ad gangen. Så snart man har afgivet sin stemme, bedes man gå ud i samme side af salen, hvor man er kommet ind, underforstået at hvis man stemmer i højre side, træder man ud i højre side, og stemmer man i venstre side, træder man ud i venstre side, og dette straks efter afstemningen har fundet sted. Så afstemningen er nu i gang.

Afstemningen er afsluttet. For stemte 96 (UFG)), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0. Lovforslaget er enstemmigt vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 2) 3. behandling af lovforslag nr. L 141: Forslag til lov om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med covid-19. Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard). (Fremsættelse

Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. Så snart man har afgivet sin stemme, bedes man forlade salen i den side, man har afstemt i. Afstemningen er hermed i gang,

Det næste punkt på dagsordenen er: 3) 1. behandling af lovforslag nr. L 144: Forslag til lov om ændring af SU-loven. (Udvidede muligheder Forhandlingen er åbnet, og ordførerne på lovforslaget er således velkomne i salen. Det samme gælder ministeren. Den første

Forhandlingen er åbnet. Den første ordfører er fra Socialdemokratiet, og det er hr. Orla Hav. Tak for det. Der er nok ikke nogen, der længere er i tvivl om, at det er en ekstraordinær situation, vi står i, og mange mennesker vil på den ene eller på den anden måde blive direkte eller indirekte ramt af konsekvenserne af coronavirussen. Lovforslaget, vi i dag førstebehandler, er en udløber af den historiske politiske aftale, der blev indgået mellem regeringen og alle Folketingets partier den 19. marts, om en række initiativer for at afbøde konsekvenserne af coronavirussen for dansk økonomi og danske arbejdspladser og virksomheder. Det er både historisk og, når vi spejder rundt i resten af verden, unikt, at alle Folketingets partier står sammen og i fællesskab tager ansvar for at føre Danmark igennem den krise, vi står midt i. En gruppe, som rammes indirekte, er de mange studerende, der supplerer su'en med en indtægt fra et studiejob for at klare dagen og vejen. Mange har job i de brancher, som i øjeblikket er ramt hårdt af nedlukningen som følge af coronakrisen. Det kan være som tjener på en restaurant eller café som ekspedient i en tøjbutik. Mange er ansat i løse ansættelsesforhold som timelønnede, og når omsætningen falder, vil de være blandt de første, som mister jobbet. Selv om de fleste studerende har deres su at falde tilbage på, sidder mange i en situation, hvor de har været økonomisk afhængige af indtægten fra studiejobbet, og bl.a. på grund af høje huslejer i de store byer vil mange have svært ved at tilpasse sig den nye økonomiske situation på kort sigt. Derfor er det godt og vigtigt med bred enighed i Folketinget om, at hjælpen fra staten også skal omfatte landets mange studerende. Med lovforslaget får uddannelsessøgende mulighed for at få 2 måneders ekstra su-lån om måneden i marts og april, og det betyder, at de studerende kan få udbetalt 6.388 kr. ekstra om måneden i studielån. Dermed vil det samlede månedlige lånebeløb, som kan udbetales i marts og april, være 9.582 kr. Ligeledes vil uddannelsessøgende, der har brugt alle deres su-klip og modtager slutlån, kunne hæve det beløb, de får udbetalt i slutlån, fra 8.241 kr. til 14.629 kr. om måneden i marts og april. Forhøjelsen af lånemuligheden vil kunne forlænges af uddannelses- og forskningsministeren til også at gælde efter april, hvis det bliver nødvendigt. Forslaget rammer den helt rigtige balance, hvor vi sikrer økonomisk tryghed for de studerende, samtidig med at kravet om tilbagebetaling sikrer rimelighed og tilskynder til en forsvarlig forvaltning af midlerne. Første næstformand (Karen Ellemann): Tak til ordføreren. Der er ikke ønske om korte bemærkninger. Den næste ordfører kommer fra Venstre, og det er fru Ulla Tørnæs. I Venstre har vi understreget fra dag et, at vi er klar til at holde hånden under det danske samfund. Vi er klar til at hjælpe private virksomheder, store som små, selvstændige erhvervsdrivende som lønmodtagere, freelancere og andre. Derfor har Venstres formand, hr. Jakob Ellemann-Jensen, også foreslået, at vi i fællesskab etablerer en fond på 300 mia. kr. til netop at bidrage til at holde hånden under det danske samfund i den aktuelle situation. Med dette Med dette forslag er turen kommet til de mange tusinde studerende, der også risikerer at blive ramt af coronakrisen. Ligesom alle andre mennesker i Danmark er de studerende selvfølgelig også bekymrede; bekymrede for deres økonomi, bekymrede for deres eksamen, for deres kommende udlandsophold osv. osv. Det er en bekymring, jeg godt kan forstå. Vi lever i et land, hvor vi under normale tilstande heldigvis ved, hvad vi kan forvente, og hvad vi kan regne med, og derfor er det naturligvis også en svær øvelse for os alle sammen sådan pludselig at skulle vandre på ubetrådt land. Men det er vores fineste opgave at gøre, hvad vi herfra kan for at bidrage og sikre så megen tryghed som overhovedet muligt, også blandt de studerende. Det er også vigtigt for mig at benytte lejligheden til at understrege, at de studerendes fremtid ikke skal gå i fisk på grund af den aktuelle situation. Venstre er klar til yderligere tiltag, der måtte blive nødvendige på uddannelses- og forskningsområdet, også når vi får bedre klarhed over situationen. Hvad enten der bliver brug for tiltag vedrørende eksamen, eksamensformer, opgaveaflevering, ECTS-point, su eller andet, så er vi klar til at se på det for at afbøde konsekvenserne, som den aktuelle lukning af uddannelsesinstitutionerne måtte have for de studerende. Lovforslaget her følger op på den brede politiske aftale, covid-19-hjælpepakken, og vedrører øgede su-lånemuligheder for elever og studerende. Elever på ungdomsuddannelser og studerende på de videregående uddannelser kan risikere at miste deres fritids- og studiejob som følge af konsekvenserne af coronakrisen. Derfor foreslås det at udvide mulighederne for at optage studielån, således at uddannelsessøgende vil kunne opretholde deres månedlige disponible indkomst, også hvis de mister deres arbejde som følge af krisen – og det er godt. Med lovforslaget vil uddannelsessøgende få ret til at få udbetalt, hvad der svarer til 2 måneders ekstra studielån om måneden ud over deres su-stipendier og eksisterende muligheder for su-lån. Dertil kommer eventuelt forsørgerlån og forhøjet lån for uddannelsessøgende, der får forældreindkomstafhængig su – det er rigtig godt. Der lægges op til, at udvidelsen også skal gælde for uddannelsessøgende ved videregående uddannelser, der har opbrugt deres su-klip og modtager slutlån. Forhøjelsen af lånemuligheden vil som udgangspunkt gælde for marts og april 2020. Med lovforslaget kan det forlænges i det omfang, situationen kræver det – det er også godt. Det foreslås på den baggrund, at uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at forlænge ordningen, og jeg forventer selvsagt, at beslutninger om en eventuel forlængelse af ordningen sker på baggrund af dialog med og orientering af Folketingets partier. Vi støtter lovforslaget. Som sagt sagt er Venstre klar til at drøfte yderligere tiltag, der måtte være nødvendige. Og der er brug for yderligere tiltag. I lyset af krisen og sundhedssektorens behov for kvalificeret arbejdskraft glæder jeg mig helt utrolig meget over de tusinder af studerende, primært inden for sundhedsfagene, der har meldt sig hos regionernes coronajobbanker. Det synes jeg er flot, og jeg synes, det er udtryk for et helt fantastisk samfundssind, som jeg mener vi bør værdsætte. Derfor foreslår Venstre, at vi i forbindelse med behandlingen af dette forslag samtidig ser på, hvordan vi bedst muligt kan tilgodese disse mange studerende inden for sundhedsuddannelserne. De skal naturligvis ikke arbejde gratis, hvis jeg må tillade mig at kalde det det. Det er ikke rimeligt at straffe og sige tak fra samfundets side til de studerende ved at bede dem om at tilbagebetale deres su. Vi har brug for dem, og derfor foreslår Venstre at fjerne fribeløbsgrænsen for sundhedsstuderende de kommende 3-4 måneder. Kan det ikke lade sig gøre at målrette en sådan håndsrækning alene til sundhedsstuderende, foreslår vi et generelt løft af fribeløbet eller måske ligefrem en fjernelse af fribeløbsgrænsen i de kommende måneder. Det mener jeg er det mindste, vi kan gøre herfra for at anerkende de studerendes indsats. Ingen skal i denne situation arbejde gratis. Og meget tyder på, at vi helt sikkert vil få brug for dem alle; alle, der kan yde en indsats for sundhedssektoren, vil der være brug for, og det bør vi anerkende. Jeg håber meget, at regeringen og også partierne her i Folketinget vil være med til at se på fribeløbsgrænserne. Tak for ordet.

fra Venstre, som jo så er kommet til, siden aftalen blev indgået i sidste uge. Skal det forstås sådan, at det er et ændringsforslag til lovforslaget, som Venstre stiller, eller hvordan skal det forstås? Ja, det er fuldstændig korrekt forstået, og det var sådan set også det, jeg forsøgte at sige. Vi laver jo med lovforslaget her en ændring af su-loven, og det vil sige, at vi åbner su-loven. Og det, som jeg har nævnt her på Venstres vegne, håber jeg at et flertal i Folketinget vil kunne bakke op om i form af et ændringsforslag til det fremsatte lovforslag. Men samlet set handler det selvfølgelig om su-loven – det er korrekt. Så er der ikke flere korte bemærkninger til ordføreren. Den næste ordfører kommer fra Dansk Folkeparti, og det er hr. Jens Henrik Thulesen Dahl. Tak for det. Det er en meget speciel tid, vi er i lige nu. Der er rigtig mange grupper alle vegne i samfundet, der har brug for hjælp og understøttelse til at få hverdagen til at fungere, til at kunne overleve den her overgang. Det har udmøntet sig i en række hjælpepakker, som er vedtaget i bred enighed herinde i Folketinget, og som vi fra Dansk Folkepartis side også bakker fuldstændig op om. En del af det er jo også, at der er rigtig mange studerende, der i den her tid bliver usikre. Hvad kommer der til at ske? Kommer eksamener til at kunne foregå, som de plejer? Kan jeg få den undervisning, jeg har brug for? Hvordan skal man i det hele taget forholde sig til de her problemer og den her tid? Folkepartis side – at vi er meget indstillet på, at der skal være pragmatiske løsninger. Det er også det, jeg hører fra ministeren. Det er også det, vi taler meget om i ordførerkredsen, det er vigtigt, at vi finder løsninger, som gør, at man som studerende bliver understøttet bedst muligt i at kunne komme igennem både at få undervisning og få de kommende eksamener, hvordan de så end måtte komme til at fungere. Det forslag, vi så behandler lige nu, handler om de studerendes økonomi. Det handler om at give mulighed for, at de studerende, som på grund af den her situation mister deres studiejobs, kan få en understøttelse. Og selvfølgelig skal de hjælpes på samme led, som vi hjælper alle mulige andre grupper i samfundet. Der er nogle problemer for nogle grupper, som vi godt er klar over. Der er nogle, der er i lønnet praktik. Der er nogle, der slet ikke er inde i su-systemet. Jeg har selvfølgelig en forventning om, at der bliver arbejdet på at finde løsninger for Om vi kan nå det, så vi kan få det med i den her lovgivning, ved jeg ikke. Jeg mener ikke, at det ene skal stoppe det andet. Kan vi løse det, er det rigtig fint. Kan vi ikke, må vi gøre det på næste trin. Der vil komme rigtig mange andre ting, som jeg tænker vi er nødt til at håndtere herinde, i forhold til at sikre at man ude på uddannelsesstederne kan gøre de ting, der er nødvendige. Der er meldingen fra Dansk Folkeparti også – og det har vi også sagt til ministeren – at er der brug for noget, for at det kan lade sig gøre derude, jamen så kom, og så lad os snakke om det. Lad os få det gjort muligt, så man netop understøtter både de uddannelsessøgende og uddannelsesinstitutionerne i at få gjort det, der er pragmatisk muligt. Tak for ordet. Kl. 12:33 Første næstformand (Karen Ellemann): Tak til ordføreren. Der er ikke ønske om korte bemærkninger til ordføreren. Den næste ordfører kommer fra Det Radikale Venstre, og det er fru Katrine Robsøe. Tak for det. Jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at vi står i en ret svær situation lige nu. Den situation rammer naturligvis også de studerende, og det er derfor, vi er her i dag. Med det her lovforslag, der jo er en del af den fælles pakke, som vi forhandlede og aftalte i sidste uge, vil vi hjælpe en stor del af de studerende, der kan opleve usikkerhed omkring deres indkomstgrundlag. Jeg ved godt, at det måske ikke er det allerfedeste at optage flere lån, når man har været vant til at få dækket sine udgifter ved at have et job, og lige pludselig bliver man tvunget til at finde en anden måde at komme igennem det men det er et rigtig godt sikkerhedsnet og en rigtig god mulighed, som vi nu giver alle de studerende; det er jeg rigtig glad for. Der er en gruppe af de studerende, der hverken kan få su eller su-lån. Dem vil jeg også rigtig gerne fortsat være med til at se på om vi kan finde nogle gode løsninger for. Jeg synes faktisk indtil videre, at vi her i Folketinget godt kan være ret stolte af, hvordan vi har kunnet samarbejde om at finde nogle gode, brede løsninger for at få hjulpet dem, der bliver hårdt ramt lige nu. Jeg er heller ikke sikker på, at vi kan nå at få alting og alle grupper fuldstændig dækket i lige den her lov, men jeg håber, at vi fortsat kan samarbejde om at finde de gode løsninger. Under den her periode, som jo egentlig ikke har været så lang, men hvor vi har arbejdet meget sammen, er der blevet sagt, at vi asfalterer, mens vi kører, og det tror jeg der fortsat er behov for. Jeg kan virkelig godt forstå, at der er en usikkerhed derude lige nu omkring mange ting for vores studerende – det gælder bl.a. deres eksamener – og nu tager vi så hånd om noget af det ved her at sige, at der i hvert fald er en mulighed for at få hjælp økonomisk. Det er en af de ting, vi ved kan være allermest stressende at få en usikkerhed omkring, så det er jeg rigtig glad for at vi får ordnet. En sidste ting, jeg gerne vil sige heroppefra, er, at skulle der sidde nogen derude med gode ideer, tror jeg, vi alle sammen er meget åbne over for at modtage dem. Der er ingen her, tror jeg, der har løsningerne på det hele selv, men vi skal nok finde dem sammen og komme godt igennem det. Dermed vil jeg bare sige, at Radikale selvfølgelig støtter lovforslaget. Tak til den radikale ordfører. Der er ikke ønske om korte bemærkninger til ordføreren. Så den næste ordfører i rækken, jeg kan se er på vej, er fru Astrid Carøe Tak for det. Det kan vist ikke understreges nok, at det er en særlig situation, vi befinder os i, og at det har medført en virkelig stor usikkerhed for rigtig mange borgere, og det gælder også de studerende. derfor er vi i SF også rigtig glade for, at vi kan holde hånden under de studerende og fjerne en af de usikkerheder, der præger deres hverdag. Det er godt, at vi med den her ændring kan give de studerende mulighed for at supplere deres su med et højere lån, så de ikke skal bekymre sig om at få mad på bordet og betale deres husleje her til den første, når de ikke længere har et studiejob. Vi har et unikt system i Danmark, som giver studerende mulighed for at få et stipendie, mens de læser, og det skal vi sætte pris på og være taknemlige for, og det er jeg også sikker på at de studerende er. Men faktum er bare, at det er langt, langt de fleste, der på ingen måde kan leve for deres su. Derfor har rigtig mange studerende et studiejob ved siden af deres studier, og dermed påvirker den her krise ikke kun deres muligheder for at gå i skole, men også deres økonomi. I SF er vi også klar til at støtte de studerende i en længere periode, hvis der skulle blive behov for det. For selv om vores samfund skulle ende med at åbne op igen i slutningen af april, er det ikke ensbetydende med, at alle studerende kan komme tilbage til deres normale hverdag. Det vil ikke være alle studerende, der kan komme tilbage til et studiejob med de samme timer som før covid-19. Vi er også bekymrede for de grupper, som ikke har mulighed for at få del i den her ordning, altså de studerende, som hverken har su-klip længere eller kan få slutlån, og som er forsørgere og i praktik med løn, og vi vil også meget gerne se, om vi kan finde nogle løsninger på det. Vi arbejder også videre for, at studerende, der bliver forsinket på grund af den nuværende situation, kan gøre brug af muligheden for su-klip svarende til den forsinkelse, de oplever. For det skal ikke gå ud over de studerendes muligheder for at færdiggøre deres uddannelse, at vi befinder os i den her ekstraordinære situation. Derfor mener vi også, at der skal sikres dispensation eller udskydelse af fremdriftstiltag, som studerende ikke vil kunne overholde, hvis de bliver forsinket på grund af den situation, vi står i. Vi skal altså arbejde for at finde de bedste løsninger for de studerende, som kommer i klemme på grund af covid-19. i SF tror vi heller ikke, at vi er færdige her, men er rigtig glade for det her første tiltag og ønsker, at man er opmærksom på de studerende, der ikke er under den her ordning. Men vi støtter fuldt op om de ændringer, der bliver lavet med den her lov, og er som sagt klar til at tage yderligere tiltag i brug. Tak for det. Tak til ordføreren. Der er ikke ønske om korte bemærkninger til ordføreren. Den næste ordfører er fra Enhedslisten, og jeg har stående her, at det skulle være fru Victoria Velasquez, men det er det ikke. Det er fru Mai Villadsen fra Enhedslisten, som er hjertelig velkommen på talerstolen. Værsgo. Det er jo blevet understreget mange gange, at vi som samfund står i en meget ekstraordinær situation lige nu. Coronavirussen hærger, og vi har som et samlet Folketing valgt at forsøge at bremse den så meget som muligt ved at lukke dele af Danmark ned, i hvert fald fysisk. Det gælder jo også vores uddannelsesinstitutioner – med ret stor bekymring, usikkerhed og uvished til følge for mange studerende og undervisere. Oven i det det oplever mange studerende i disse dage også en økonomisk usikkerhed. Flere af dem bliver fyret fra deres job. Det er job på cafeen, på baren, i butikken, hvor de supplerer deres su med en indtægt, jo sikrer dem penge til huslejen, til regningerne og til pasta med ketchup. Det er klart, at den usikkerhed er stor nu. Derfor er jeg rigtig glad for, at en samlet gruppe af partier står sammen om at forbedre lånemulighederne for studerende. Vi udvider mulighederne med, hvad der svarer til 2 måneders ekstra studielån om måneden, ud over de stipendier, der allerede er. Som det også er blevet pointeret, og det er jeg meget enig i, så mangler der nogle grupper i dette lovforslag. Det er de studerende, som er løbet fuldstændig tør for su-klip, og som ikke kan tage slutlån, og det er i særdeleshed også de studerende, som er i lønnet praktik, f.eks. de pædagogstuderende, som ikke kan benytte sig af det her lån, selv om de også sidder derhjemme og har regninger, der skal betales. Det er meget bekymrende, og derfor vil vi også i udvalgsbehandlingen rejse lige præcis den problematik. Og hvis ikke det lykkes os at få løst det i det her lovforslag, håber jeg meget, at vi senere hen kan arbejde for også at få omfattet de grupper. For vi risikerer lige nu, at de falder ned mellem to stole, da de ikke er med i nogen hjælpepakker. Her til sidst vil jeg bare slutte af med fra Folketingets talerstol at rose alle de studerende, undervisere og institutionerne derude, som virkelig håndterer situationen med bravur og rigtig flot, selv om vi ved herindefra, at der er enormt stor usikkerhed. Det skal I have mange tak for. Tak til fru Mai Villadsen for Enhedslistens ordførertale. Den næste ordfører kommer fra Det Konservative Folkeparti, og det er fru Katarina Ammitzbøll.

Nedlukningen fortsætter i hvert fald 3 uger endnu, til efter påske. Vores erhvervsliv og økonomi er hårdt ramt. Mange virksomheder siger allerede, at de forventer, at det her bliver værre end finanskrisen i 2009. Det kan også få konsekvenser for mange af vores studerende, som har et studiejob. Uddannelsessektoren som sådan har faktisk vist sig at være utrolig omstillingsparat og forsøger at køre videre på bedst mulig vis. Nu kunne vi også læse, at hele CBS laver onlineeksaminer. Det vil sige, at de studerende knokler videre, og det synes jeg er flot, og det vil jeg også gerne understrege her. Men det gør jo også, at de også skal have tingene til at hænge sammen økonomisk. Og netop når vores erhvervsliv lukker og der bliver sat et stop i ordrebogen, i hvert fald for en tid, og den café eller restaurant, man ellers arbejdede på, ikke kan tage kunder, så er der rigtig mange, der mister lige netop den indtægt, de har til selv at få mad på bordet, når huslejen er betalt – som ofte er dyr, i hvert fald ligesom der er hjælpetiltag for erhvervslivet, må vi selvfølgelig også hjælpe vores studerende. På mange måder er konsekvenserne jo ikke så hårde endnu, men netop i forhold til det økonomiske vil vi prøve i dag med det her lovforslag at hjælpe dem. Nogle studerende vil formentlig mene, at det er en for lille kompensation kun at få lov til at låne flere penge, omend det er billigt. Og det kan jeg godt forstå, når vores samfundsøkonomi er presset. Men vi mener altså, at det er bedre, at vi bruger pengene på at holde erhvervslivet i gang og dermed også jobmarkedet for de mange studerende, både her under studieforløbet, når vi forhåbentlig snart kommer igennem den her krise, men selvfølgelig også efter studiet, så de kan komme ud og få et godt job. Studerende er på offentlig forsørgelse, og vi har jo ikke uanede midler med alle de hjælpepakker, vi skal løfte nu her og få ud over rampen. Og derfor bliver den foreløbige hjælp nu ekstra su-lån. Vi ved godt, at det ikke alt sammen er perfekt, og der er også nogle grupper, som netop ikke er indfanget af det her, men vi går ud med et stadig større net her i vores i vores udvalg og med ministeren ved roret og ser hele tiden på: Hvor er det, vi nu skal sætte ind? Så det, vi gør i dag, er altså, at vi hjælper mange studerende ved at fjerne en økonomisk bekymring for dem, ved at de kan få ekstra su-lån. Og vi ser også på, at det kan forlænges, og der vil vi gerne tages med på råd. Så derfor støtter vi op om lovforslaget. Kl. 12:45 Første næstformand (Karen Ellemann): Tak til den konservative ordfører. Den næste ordfører er fra Nye Borgerlige, og det er fru Mette Thiesen. I sidste uge lavede alle Folketingets partier en aftale om at holde hånden under erhvervslivet i Danmark og afbøde konsekvenserne af covid-19. Den aftale var netop for at sikre de små erhvervsdrivende, virksomhederne, medarbejderne, men også de studerende, der desværre mister deres arbejde som følge af coronakrisen. derfor skal vi i dag vedtage dette lovforslag, der gør det muligt for elever og studerende at få udbetalt, hvad der svarer til 2 måneders ekstra studielån om måneden i marts og april, ud over deres su-stipendier og eksisterende mulighed for studielån. Det vil gøre det muligt for de elever og studerende, der er afhængige af en anden indkomst, at klare sig igennem krisen. Dette er, ligesom den anden hastelovgivning, midlertidigt, men det må give en støtte og en tryghed i denne tid, at man som studerende ikke skal gå fra hus og hjem på grund af coronakrisen. Og derfor bakker Nye Borgerlige op om dette forslag.

jeg frigør mig lige fra de daglige tal for indlæggelser og dødsfald og bekendtgør, at vi støtter L 144. Tak for Tak til ordføreren. Hermed har partiernes ordførere alle fået muligheden for at udtale sig om lovforslaget, og nu er det uddannelses- og forskningsministeren. Tak for det. Med den her aftale, der blev indgået mellem alle Folketingets partier den 19. marts, mener jeg at det danske folkestyre endnu en gang har vist sig fra sin bedste side. For på tværs af de uenigheder, der er imellem os, er vi gået sammen om en hjælpepakke, en omfattende en af slagsen, der skal være med til at afbøde nogle af de meget alvorlige konsekvenser af covid-19 i det danske samfund. Som en del af aftalen holder vi hånden under langt størstedelen af de elever og studerende, der risikerer at miste deres fritids- og studiejob som følge af covid-19. Vi udvider lånemuligheden for den store gruppe med op til 6.388 kr. om måneden i marts og april. Det svarer til 2 måneders ekstra studielån om måneden ud over su-stipendierne og de eksisterende muligheder for su-lån. Det betyder, at den her store gruppe af studerende vil få mulighed for at opretholde deres månedlige disponible indkomst, også selv om de mister deres arbejde som følge af situationen. Og vi har også aftalt, at hvis der bliver behov for det, kan vi forlænge de her tiltag. Lovforslaget, som vi behandler i dag, om ændring af su-loven udmønter det her initiativ. Jeg er stolt over, at vi sammen er blevet enige om et tiltag, der når ud til så mange studerende, og jeg ser frem til den videre behandling af lovforslaget. Tak.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

L 145 drejer sig om en ændring af Rejsegarantifondens virke, og det sker jo i skyggen af, at hele Danmark er præget af corona. Folketinget og regeringen har givet håndslag på at bidrage til, at vi som borgere og samfund kommer bedst muligt igennem den epidemi, som har udviklet sig til en egentlig krise. Det er opløftende at opleve den enighed, der præger arbejdet om at sikre vores samfund. Regeringen involverer på fin vis Folketinget med de forslag, der lægges frem, og det sker i stor forståelse med hele Folketinget. Det er også tilfældet med det forslag, vi i dag skal tage stilling til, nemlig en ændring af loven om Rejsegarantifonden, hvis basale formål jo er at sikre rejsende mod at miste deres penge, hvis en operatør ikke leverer den vare, som kunderne har købt. I almindelighed er det i situationer, hvor et rejsebureau går konkurs og ikke er i stand til at levere det rejsearrangement, kunden har betalt for. Situationen på rejsemarkedet er med coronakrisen blevet endnu mere kompleks. Nu er det ikke alene konkurser, der kan hindre en leverandør i at levere den bestilte rejse, men nu kan det være årsager betinget af foranstaltninger mod coronasmitten, forbud mod ophold af mange personer på samme steder, forbud mod at rejse på tværs af grænser osv. I den situation finder vi fra socialdemokratisk side, at det er klogt at udstrække beskyttelsen af borgerne mod at miste penge, de har betalt for et rejsearrangement. Sagt rimelig unuanceret: Vi går fra en situation, hvor Rejsegarantifonden alene kan udbetale penge ved konkurser, til en situation, hvor den også kan udbetale, før en før en konkurs er indtruffet, for at beskytte borgernes interesser og for den sags skyld også rejseoperatørernes, og der anvises tillige penge til, at denne ændring kan finansieres. 1,5 mia. kr. tilføres Rejsegarantifonden, og fonden får et regelsæt, der afspejler dens dens udvidede virkefelt. Vi kalder det ansvarlighed og rettidig omhu tilpasset den situation, Danmark og hele verden befinder sig i og forhåbentlig snart kan bevæge sig ud af igen. Socialdemokratiet støtter forslaget og siger tak for et konstruktivt samspil med de øvrige partier. Tak til ordføreren. Der er ikke nogen ønsker om korte bemærkninger. Den næste ordfører kommer fra Venstre, og det er hr. Torsten Schack Pedersen. Kl. Vi står i en meget alvorlig situation. Coronavirus har i løbet af meget kort tid vendt op og ned på hverdagen i Danmark, ja, i hele verden. først og fremmest på grund af de sundhedsmæssige konsekvenser, hvor vi har set en helt ekstrem indsats for at begrænse de menneskelige omkostninger. Der er vedtaget hastelovgivning, sundhedsvæsenet er i alarmberedskab, skoler og daginstitutioner og uddannelsessteder og museer og restauranter og cafeer og frisørsaloner og meget, meget andet er lukket. personer er tilladt for at begrænse smitten, og det sundhedsmæssige er naturligvis helt centralt i den situation, vi står i. Men krisen har også store økonomiske konsekvenser. Vi har set, at danskere på ferie i udlandet blev kaldt hjem. For nogle gik det lettere end for andre, og der er stadig nogle, der ikke er kommet tilbage til Danmark. I Venstre forventer vi naturligvis, at myndighederne gør alt for få alle danskere trygt hjem så hurtigt som overhovedet muligt. præcis 1 uge, blev der indgået en bred politisk aftale mellem regeringen og alle Folketingets partier om en målrettet økonomisk hjælpepakke til rejsebranchen, og der er selvfølgelig også de generelle indsatser i den aftale. For siden der blev lukket ned for rejser ud af Danmark, har rejsebranchen oplevet et voldsomt økonomisk pres. Forventningen er, at der skal udbetales mindst 1 mia. kr. til aflyste rejser bare for en enkelt måned. Det er klart, at hvis vi ikke som samfund træder til med en hjælpende hånd, risikerer en ellers sund branche og sunde virksomheder at knække nakken, og vi ville risikere at se i stribevis af konkurser og tusindvis af arbejdsløse. Derfor støtter vi i Venstre forslaget om en garantiordning for rejsebranchen i form af et statsgaranteret lån til Rejsegarantifonden, som sikrer, at rejseselskaber går konkurs. Formålet er at udvide Rejsegarantifondens formål midlertidigt til også at kunne yde kompensation for rejseselskabers tilbagebetalingsomkostninger forbundet med aflyste rejser i forbindelse med covid-19 i perioden fra den 13. marts, hvor Udenrigsministeriet skærpede sin rejsevejledning, og frem til den 13. april 2020. Og det er også med mulighed for, at rejsebureauer, som allerede selv har udbetalt pengene for annullerede rejser, kan få godtgjort beløbet i Rejsegarantifonden. Det lån, som staten garanterer, skal selskaberne efterfølgende betale tilbage over en årrække. På den måde sikres forbrugerne, at de får pengene igen for rejser, som er blevet annulleret, ligesom det i dag sker, hvis en pakkerejse aflyses som følge af konkurs. Med modellen sikrer vi også, at der findes en Rejsegarantifond på den anden side af krisen. Jeg vil dog lige slå ned på et par elementer, som jeg er blevet gjort opmærksom på, siden aftalen blev indgået, og siden lovforslaget har set dagens lys. Først og fremmest gælder det den tidsmæssige afgrænsning af ordningen. Loven, som jeg selv refererede til, lægger op til, at ordningen skal gælde fra den 13. marts, men før den dato var der altså områder, som rejsevejledningen frarådede at man rejste til. Derfor håber jeg, at vi under udvalgsarbejdet kan få udvidet perioden, så kompensationsordningen følger de rejsevejledninger, der var gældende til bestemte destinationer også før den 13. marts. Jeg vil også gøre opmærksom på, at det ikke fremgår særlig klart af lovforslaget, hvordan de lån, vi taler om, skal tilbagebetales, og det vil vi også bruge en del kræfter på for at forstå, hvilke mekanismer det reelt er, der bliver foreslået. Noget af det ligger som en beføjelse til ministeren, men det vil vi selvfølgelig prøve at få et præcist svar på, så vi kan påvirke, hvad det er for en model, så vi sikrer, at det bliver gjort på en hensigtsmæssig måde. Vi støtter som sagt loven, som forhåbentlig kan holde hånden under rejsebranchen i en helt ekstrem situation. I Venstre har vi tidligere sagt, at vi er klar til at tage meget vidtgående initiativer for at sikre, at vi i Danmark kommer så skånsomt gennem coronakrisen som muligt. Der er taget initiativer i form af lønkompensation. Vi har lavet en bred aftale om at sikre lønkompensation også for selvstændige og om omkostningsdækning for virksomheder, der oplever store fald i omsætningen. Og i går vedtog vi lånegarantier for over 40 mia. kr. i Finansudvalget. Det lovforslag, vi står med nu, er det første branchespecifikke, men jeg tror ikke, at det bliver det sidste. For selv om der er taget store initiativer, tror jeg desværre ikke, at vi er i mål endnu. I Venstre støtter vi en krisefond på 300 mia. kr., for det kræver resolut handling at sikre, at vi alle i Danmark kommer så skånsomt igennem krisen som muligt. Vi følger situationen nøje, og er der brancher, som ikke er opfanget af de hidtidige initiativer, er meldingen klar fra Venstre, nemlig at så er vi klar til at tage fat. Vi støtter lovforslaget med det klare signal, at vi er klar til yderligere både generelle, men også branchespecifikke tiltag, måtte de vise sig nødvendige. Tak for ordet. Tak til ordføreren. Der er ingen ønsker om korte bemærkninger. Den næste ordfører kommer fra Dansk Folkeparti, og det er hr. Bent Bøgsted. Velkommen. Tak, formand. Lovforslaget, som regeringen har valgt at få fremlagt i dag, er jo, som ordførere før mig har skitseret,

omsætning, kan få de og de elementer som hjælp. Men i det her konkrete tilfælde er det altså en branche, der har tabt 100 pct. af deres omsætning fra den ene dag til den anden – så at sige. Og oven i de 100 pct.

Det berører mange tusinde ansatte og mange virksomheder, men det berører naturligvis også rigtig mange danske forbrugere, danske familier, som i god tro har købt og bestilt rejser. For at skabe en nødvendig tryghed i forhold til den samlede situation er det her den eneste naturlige beslutning, nemlig at man politisk lægger en hånd under hele branchen. Vi hjælper branchen ekstraordinært, og vi hjælper de mange, mange tusinde forbrugere, som også kunne komme i en dårlig situation i forhold til at se deres midler forsvinde ud i den blå luft. Så alt i alt er det rettidig omhu, som det også tidligere er blevet sagt her fra Folketingets talerstol, at vi nu beslutter som der lægges op til her, med at øge bidragene til Rejsegarantifonden og selvfølgelig også sikre, at det er staten, der går ind i forhold til et ekstraordinært lån. Jeg har valgt at stille en række spørgsmål til ministeren om loven, og det har jeg selvfølgelig gjort, fordi der stadig væk er en række spørgsmål, som ikke er grundigt nok belyst. Venstres ordfører var lidt inde på det. Og det virksomheder og for den sags skyld også forbrugere, som har haft store udfordringer med perioden før den 13. marts, og så handler det også om diskussionen om, hvad der skal foregå efterfølgende. Oven i det er det jo også en diskussion værd, om en del af det her halvandenmilliardsbidrag skal være et ekstraordinært tilskud til Rejsegarantifonden, eller om det alene skal være et lån, for så er vi også nødt til at tage en principiel diskussion om, hvordan pengene i så fald ville skulle kunne tilbagebetales,

partier, som ikke deltager i regeringens forhandlinger om det her, at være på den sikre side, i forhold til hvad det er for nogle præmisser, der skal gøre sig gældende, og hvornår det er, at en eventuel tilbagebetaling af de her lånte garanterede midler vil kunne træde i kraft. Vi synes, det er at tage den diskussion, samtidig med at vi også beslutter det, som er bydende nødvendigt, og det er det, vi gør med det her lovforslag. Men jeg vil gerne appellere til, at erhvervsministeren også tager hånd om de andre bekymringspunkter og de spørgsmål, jeg bl.a. har oversendt her i forbindelse med med Folketingets førstebehandling. Men vi kan fra Dansk Folkepartis side naturligvis støtte lovforslaget. Vi synes, at det er sund fornuft, at det er bydende nødvendigt, og at det er det eneste rigtige at gøre. Tak. Tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger, så tak til Dansk Folkepartis ordfører. Vi går videre til Radikale Venstres ordfører, fru Katrine Robsøe. Værsgo. Kl. 13:02 (Ordfører) Katrine Robsøe (RV): Tak for det. Det er jo egentlig en ret kedelig baggrund, vi står her på i dag. Men jeg er til gengæld rigtig glad for, at vi er her; at vi alle sammen på tværs af Folketingets partier gør alt, hvad vi kan, for at få Danmark så godt som muligt gennem den her tid, herunder også vores rejsebranche. Vi gør det jo lige nu uden en facitliste og uden at være sikre på, hvordan det hele kommer til at ende. Men vi gør det med alle de bedste intentioner og med benhårdt arbejde på tværs af alle partierne her i Folketinget, og det synes jeg godt vi kan være stolte af. Lovforslaget, der er til første behandling i dag, er jo en del af en større fælles pakke, som vi alle sammen har været med til at forhandle og aftale i sidste uge. Den synes jeg også godt vi kan være stolte af – hele pakken. Jeg ved godt, at der helt sikkert kan findes huller i selv de bedste aftaler, men med behovet for hurtig handling synes jeg virkelig at det her er et godt eksempel på, at vi i fællesskab kan nå langt, når vi smider alle idéerne på bordet. Derfor vil jeg også gerne sige, at vi naturligvis gerne bidrager alt det, vi kan, til det videre arbejde, så vi sikrer vores erhvervsliv og vores arbejdspladser bedst muligt. Med andre ord bidrager vi fortsat meget gerne til, at vi asfalterer så hurtigt som muligt, mens vi kører. Jeg vil ikke gennemgå det konkrete lovforslag Jeg vil ikke gennemgå det konkrete lovforslag i detaljer. Det er allerede blevet gjort rigtig fint. Men jeg vil blot gøre opmærksom på over for ministeren, at jeg har sendt en række spørgsmål, heriblandt om en manglende solnedgangsklausul, som jeg håber ministeren vil vende tilbage med svar på hurtigst muligt. jeg simpelt hen er i tvivl om, hvorfor der ikke i det her hastelovforslag er lavet en solnedgangsklausul, som der ellers er i de andre love, der er blevet hastebehandlet i forbindelse med covid-19. Hvis der er en god forklaring, er det jo rigtig, rigtig fint. Men som udgangspunkt mener jeg, at det er et godt princip, at vi har en afgrænsning på lovgivning, der vedtages, når der ikke er mulighed for at have det i ekstern høring og det hele går meget hurtigt, om ikke andet så for at få det genbehandlet under mere normale forhold. Hvis der er en rigtig god grund til, at lovforslaget her ikke kan have en solnedgangsklausul, vil jeg bare opfordre til, at vi på en eller anden anden måde får evalueret det om f.eks. 1 år, eller at vi i hvert fald har mulighed for fra Folketingets side at følge med i arbejdet, også fordi, som nogle af de tidligere ordførere har påpeget, der er nogle uafklarede ting i det her lovforslag. Når det er sagt, skal der ikke være nogen tvivl om, at jeg tror, vi alle sammen herinde er klar til at arbejde hårdt videre og gøre alt, hvad vi kan. Det er vi også. Så vil jeg bare sige, at Radikale Venstre naturligvis støtter lovforslaget, så vi får holdt hånden under rejsebranchen i en helt ekstraordinær situation. Endnu en hjælpepakke er blevet udarbejdet i en svær tid. Der er lavet flere hjælpepakker, der holder et stærkt sikkerhedsnet under vores erhverv, under folk på dagpenge og studerende og mange flere. Det her er endnu en aftale. Den her del er en hjælpepakke, som grundlæggende handler om at kompensere de rejsende, der har købt en pakkerejse eller sammensat en rejse hos en rejseudbyder, som er registreret i Rejsegarantifonden. Det er oplyst, at rejsebranchen forventer tilbagebetalinger på købte rejser på omkring 1,5 mia. kr., og derved tømmes Rejsegarantifondens nuværende formue. Med et sikkerhedsnet under rejseudbyderne sikres de rejsende, at de får deres penge retur, og også at rejseudbyderne består. Direktøren for Danmarks Rejsebureau Forening har dog udtalt – citat: De 1,5 mia. kr. giver et kunstigt åndedræt få uger endnu, men eftersom situationen fortsætter, kommer det her til at udløse en lavine af tilbagebetalinger. Der vil formentlig blive brug for endnu flere penge til Rejsegarantifonden. Allerede før den 13. marts blev der aflyst rejser til Østrig, Italien og Kina. Jeg mener, at det her er nogle dilemmaer, som vi bør være opmærksomme på i den efterfølgende behandling. Det er vigtigt at understrege, at det her er en midlertidig løsning. SF støtter forslaget. Kl. 13:06 Fjerde næstformand (Trine Torp): Tak Jeg vil gerne bruge muligheden for først og fremmest at kunne sige tak – tak til jer alle sammen, og ikke mindst tak til regeringen tak, fordi I er indstillet på at skulle handle i fællesskab og med den seriøsitet, som situationen kræver af os. Det er nogle dystre tider, som vi står i som samfund, og i den henseende tror jeg også, at det selv for de meget erfarne er nyt terræn for jer at skulle betræde. Men jeg synes faktisk, at det overordnet set er lykkedes rigtig fint. Vi er nået rigtig langt, selv om vi ikke er helt i mål endnu. Vi støtter også det her lovforslag i Enhedslisten. Jeg ville måske i højere grad have lagt vægt på forbrugernes sikkerhed og de ansattes tryghed, men jeg er og vi er i Enhedslisten fuldt tilfredse med, at lovforslaget sikrer begge dele, selv om ordlyden i teksten primært henvender sig til rejseselskaberne. Det er også fint nok. Det særlig betryggende er, at man med lovforslaget pålægger selskaberne at tilbagebetale til Rejsegarantifonden gennem et formueopbyggende bidrag, så man får sikret forbrugergarantien for fremtiden. Så er der nogle ting, som jeg er lidt i tvivl om hvorvidt mangler i lovforslaget. Det handler f.eks. om dækningen af flyrejser, flight only-ordningen, og der håber jeg selvfølgelig, at vi også kan få det dækket, hvis man har købt billetterne, men ikke en samlet pakke. Men alle de ting og også noget af det, som jeg hører I har rejst, er jo noget, som vi kan tage i udvalgsarbejdet. Tak for nu, og pas godt på jer selv og hinanden. Kl. 13:08 Fjerde næstformand (Trine Torp): Tak til Enhedslistens ordfører. Den næste ordfører er fra Det Konservative Folkeparti, og det er fru Mona Juul. Tak for ordet. Vi sad jo en sen onsdag i sidste uge og lavede en kæmpestor hjælpepakke til dansk erhvervsliv. Aftalen behandles lige nu i disse dage og timer som aktstykker, bekendtgørelser og deciderede lovforslag under forskellige ministerier. Så snart vi er færdige med de enkelte dele, bliver Virksomhedsguiden.dk opdateret, og det vil herefter være muligt at benytte sig af pakkerne. Der er allerede nogle, der er sat i værk. Jeg nævner det, fordi jeg ved, at mange lige nu sidder og følger med og har et hav af spørgsmål, som vi ikke nødvendigvis kan svare på, før vi er færdige med lovbehandlingen. Jeg synes, at meget går for hurtigt, men jeg ved også, at mange derude tænker, at det går lige lovlig langsomt, i det møde, vi er i nu, er vi kommet til endnu et hjørne af aftalen, nemlig en styrkelse af Rejsegarantifonden. Folk har krav på at få deres penge tilbage, og vi sikrer med 1,5 mia. kr., at det kan lade sig gøre, og hjælper dermed rejseselskaberne med at komme igennem denne helt ekstraordinære krise. Det støtter Det Konservative Folkeparti naturligvis, ligesom vi også gjorde natten til torsdag. Lovforslaget omfatter rejser fra den 13. marts til den 13. april.

Der er også blevet aflyst en del rejser efter påske, og dermed vil forslaget kun dække nogle af de rejser, der er aflyst som følge af coronavirus. Det skal vi have set på i udvalgsarbejdet umiddelbart efter det her møde, og det har jeg også et par spørgsmål til, som er enslydende med nogle af dem, der er blevet stillet her fra talerstolen. Lad mig så helt kort her til sidst takke alle her i salen og alle i Folketinget for en konstruktiv tilgang, hvor vi ikke glemmer det partipolitiske, men hvor vi lige prøver at lægge det lidt til side og have fokus på bolden i den her meget svære tid, som jo er intet mindre end en økonomisk katastrofe. Fluks vi har behandlet de allerede aftalte pakker, så lad os komme videre med de næste tiltag, dem, der er nødvendige, det, der er blevet glemt, det, der er faldet mellem flere stole, det, der er kommet til, og det, som vi mangler. Statsministeren sagde på et tidspunkt, at vi kommer til at lave fejl, og det gør vi også i forbindelse med lovforslag, hvor det går så hurtigt som her. Lad os også fokusere på, hvad vi uagtet situationen kan holde kørende i Danmark. For der er ingen tvivl om, at alt, hvad vi kan holde i gang, vil mindske den økonomiske krise, som allerede nu har bidt sig fast. Det er mindst lige så vigtigt som hjælpepakker, lad os så endelig se på de projekter, der kan fremskyndes og sættes i gang. Det har jeg allerede bemærket at der er flere kommuner der er rigtig gode til. Vi har også mange andre gode ideer lige præcis på det her område. som samfund skal koste os 200, 300, 400, 500, 600, 700 eller 800 mia. kr., må tiden simpelt hen vise. Det er alt for populistisk lige nu at stå og slynge et tal ud, for vi aner det ikke. Men vi ved, at der ikke findes pengetræer, og derfor skal vi tænke os om, hver evig eneste gang vi skal gøre nogle af de her ting. Vi ser frem til det fortsatte samarbejde. I dag får vi sat flueben ved nogle af de mange opgaver, både i det her møde og i andre møder. Lad os komme videre til de næste, for vi kan nemlig godt. Tak. Tak for det til De Konservatives ordfører. Den næste ordfører er hr. Lars Boje Mathiesen Der er ingen tvivl om, at rejsebranchen er hårdt ramt. Ikke nok med, at de har mistet stort set hele deres omsætning og ordrebøgerne er tomme, men så er der også et krav om, at borgerne skal have nogle af deres penge tilbage. Det gør, at den her branche er ekstraordinært hårdt ramt, og der har vi herinde i Folketinget selvfølgelig en forpligtelse til at hjælpe. Derfor støtter vi selvfølgelig den aftale, som vi indgik om natten her i sidste uge. Det er også vigtigt for os i Nye Borgerlige, at der her er tale om et lån og ikke et generelt tilskud. Ja, det kan godt være, at nogle rejser vil blive dyrere, alt efter hvordan lånet skal tilbagebetales, men hvis det bare er et generelt tilskud, lander regningen alligevel hos borgerne, bare hos alle skatteborgerne. Så vi vil gerne holde fast i, at det her bliver et lån, og så må vi jo forhandle os frem til, under hvilke betingelser de her lån skal betales tilbage igen af branchen. Men det synes vi er en fornuftig tilgang til det. Tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Så vi går videre til Liberal Alliances ordfører, hr. Alex Vanopslagh. Værsgo. Kl. 13:13 (Ordfører) Alex Vanopslagh (LA): Tak for det. I Liberal Alliance støtter vi også lovforslaget. Det er en del af den aftale, der blev indgået i sidste uge, og med de initiativer er vi med til at at sikre, at de rejsende forbrugere, som har fået aflyst nogle rejser, kan få dækket deres udgifter. Vi giver også en tiltrængt hjælp til en presset luftfartsindustri, samtidig med at det er

Tusind tak, og tak for den gode behandling, som lovforslaget her har fået. I en tid som den, vi er i nu, er det vigtigt, at vi på tværs af partier står sammen og gør de nødvendige foranstaltninger for at bringe Danmark så godt som muligt gennem coronasituationen, som vi er i. I dag har vi så hastebehandlet et lovforslag, som udmønter et af initiativerne i vores alle sammens fælles hjælpepakke til dansk økonomi fra den 19. marts 2020. Coronavirussen har bragt os alle sammen i en helt særlig og ekstraordinær situation som samfund, og blandt de mange negative konsekvenser, der følger, har situationen alvorlige økonomiske konsekvenser for store dele af dansk erhvervsliv. Visse brancher er allerede meget hårdt ramt, og det gælder bl.a. rejsebranchen. Der har allerede været et stort fald i salget af rejser, samtidig med at mange rejser er blevet aflyst som følge af den nuværende coronasituation. Og med rejsebranchens pligt til at betale pengene tilbage til kunderne ved aflysninger står branchen over for meget store tilbagebetalingskrav. Regeringen har allerede iværksat en række tiltag, som også vil komme rejsebranchen til undsætning, f.eks. har regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter etableret mulighed for, at arbejdsgivere kan få lønkompensation, hvis de vælger at hjemsende medarbejdere med fuld løn i stedet for at afskedige dem. Senest har vi gennemført en midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter målrettet brancher med virksomheder med et stort fald i omsætningen. Det er også tiltag, der vil komme rejsebranchen til gode. Men det er samtidig vurderingen, at der er behov for yderligere tiltag, hvilket vi alle sammen bakkede op om for bare en uge siden. For det første foreslås det med lovforslag, vi står med i dag, at udvide Rejsegarantifondens dækningsområde. Det betyder, at Rejsegarantifonden kan tilbagebetale forbrugerne for de pakkerejser, som bliver annulleret som følge af ekstraordinære situationer, f.eks. den aktuelle situation med annullerede og afbestilte rejser på grund af corona. Det skal bidrage til at kunne afværge nogle af de konkurser, der ellers kan opstå i kølvandet på de tilbagebetalingskrav, branchen står over for i sådanne ekstraordinære situationer. Ordningen gælder kun for pakkerejser, der er annulleret af rejseudbyderne eller afbestilt af kunderne som følge af helt ekstraordinære situationer. Forslaget giver en hjemmel til, at erhvervsministeren kan igangsætte ordningen, såfremt det måtte være nødvendigt grundet ekstraordinære omstændigheder som dem, vi står i nu. Jeg vil ved lovens stadfæstelse igangsætte ordningen for perioden fra og med den 13. marts og til og med den 13. april, og det sker med ophæng i Udenrigsministeriets rejsevejledning. For det andet indeholder lovforslaget, at Rejsegarantifonden tilføres en statsgaranti på op til 1,5 mia. kr., og det skyldes, at der ikke er tilstrækkelig stor formue i Rejsegarantifonden til at dække de nye forpligtelser. Med tiltagene sikres altså en akut tilførsel af kapital til rejsebranchen, der har hårdt brug for likviditet. Statsgarantien indebærer, at staten garanterer for de forpligtelser, som Rejsegarantifonden vil få med den foreslåede ordning. I takt med at Rejsegarantifonden får brug for midler i forbindelse med den foreslåede ordning, kan fonden trække på garantien. Der er tale om et statsligt lån, som over en årrække skal tilbagebetales af branchen selv. Til brug for den tilbagebetaling af det beløb, der har været udbetalt under statsgarantien, bliver der, som flere har nævnt, indført et nyt formueopbyggende bidrag, som de registrerede rejseudbydere skal indbetale til Rejsegarantifonden. og det sker på den måde, at det er bestyrelsen for Rejsegarantifonden, der foreslår en sats, som tager de nødvendige balancer i betragtning, og så er det formelt erhvervsministeren, der fastsætter satsen. Det var angående de spørgsmål, der kom, om, hvordan vi sikrer de rigtige balancer, sådan at vi har taget hensyn til at få opbygget formuen, men ikke gør det hurtigere, end at folk forhåbentlig også kan følge med ude i branchen. Der er tale om en kollektiv tilbagebetaling, så alle i branchen bidrager til, at vi kan holde hånden under den danske rejsebranche og dermed også danske arbejdspladser. Der er indsat et værn mod, at man kan unddrage sig et tilbagebetalingskrav ved i stedet at lade sig registrere i en anden garantiordning i et andet land, så det skulle der være styr på. I forhold til den videre proces ønsker regeringen en så tidlig ikrafttræden, som folketingsbehandlingen og en mulig statsstøttegodkendelse muliggør, derfor fremgår det også, at erhvervsministeren fastsætter tidspunkt for lovens ikrafttræden, og at den stadfæstes ved bekendtgørelse i Lovtidende. Så det skulle være mine indledende betragtninger. Kl. 13:20 Jeg har forsøgt at svare lidt på det, jeg hørte Venstre og Dansk Folkeparti rejse, om, hvordan man tilbagebetaler. Vi forestiller os jo en længere årrække til tilbagebetaling, det gøres på samme måde, som man har kendt det ved formueopbyggende bidrag, nemlig at der bliver fastsat en procentdel af de enkelte rejseformidlere af udenlandske rejsearrangørers omsætning, altså en procentandel af omsætningen, og det skal så være noget, der bliver godkendt af ministeren. Det er noget, man har kendt tidligere i branchen. Og med lovforslaget foreslår vi så, at det er Rejsegarantifondens bestyrelse, der skal påse, at den her sats også som nævnt har den rigtige balance mellem tilbagebetalingsperiode for lånet og rejseudbydernes finansielle stilling, i forhold til at vi også gerne vil sikre, at der er en effektiv rejsebranche i Danmark, så man lægger de hensyn til grund for tilbagebetalingen.

hvor lang tid hele verden er i orange i rejsevejledningerne, men jeg synes, det hører med til historien, og jeg prøvede også at sige det i min tale, at der jo også for den her branche er andre ordninger at kigge ind i. Så ud over den ordning, vi laver med Rejsegarantifonden, er der også lønkompensationsordningen, som givet vil være en anvendelig ordning for dele og måske endda store dele af branchen her, og så er der også den nye ordning for tilskud til at dække de faste udgifter, hvis der er brancher, der er særlig hårdt ramt. er bare for at sige, at det, vi gør i dag, ikke står alene. Vi har jo i fællesskab her i Folketinget lavet en meget bred og omfangsrig pakke for at holde hånden under denne branche, hvilket også gælder vores virksomheder og arbejdspladser i det hele taget. jeg bare sige tusind tak for den positive behandling. Det er rigtigt, som både De Radikale og De Konservative sagde, nemlig at det går hurtigt, og der vil givetvis også kunne findes nuancer, som vi kan diskutere. Det gør vi meget gerne i udvalgsbehandlingen, og vi står klar i startboksen til at svare på alle spørgsmålene, som kommer ind til os, og så håber jeg, at vi i fællesskab kan sikre, at loven kan træde i kraft hurtigst muligt, så den kan virke til gavn for rejsebranchen og de mange danskere, som har penge til gode, hurtigst muligt. Tak for det. Der er ikke nogen, der har bedt om en kort bemærkning, så vi siger tak til erhvervsministeren. Da der ikke er flere, som har bedt om ordet, er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til Erhvervsudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget. Det er vedtaget.

Tak for det. historiske politiske aftale, der blev indgået mellem regeringen og alle Folketingets partier den 19. marts om en række initiativer for at afbøde konsekvenserne af coronavirussen for dansk økonomi, danske arbejdspladser og danske virksomheder. Det er både historisk og, når vi spejder rundt i verden i den her tid, også ret unikt, at alle Folketingets partier står sammen og i fællesskab tager ansvar for at føre Danmark igennem den krise, vi står midt i. Og det er fuldstændig afgørende, hvis vi skal kunne holde hånden under danske lønmodtagere og danske virksomheder i en svær tid. Den politiske aftale og lovforslaget, som vi her behandler, handler om at sikre tryghed og rimelighed for vores dagpengemodtagere. Det vil helt konkret betyde, at personer, der modtager dagpenge i perioden 1. marts til 31. maj ikke forbruger af deres dagpengeret. De 3 måneder bliver til en såkaldt død periode, der ikke tæller med i opgørelsen af den lediges dagpengeanciennitet. hverdag er i den her sal, om, hvor mange og hvilke krav der skal stilles til de arbejdsløse, er velkendte, i forhold til hvor man præcis mener at balancen mellem kontrol og tillid og frihed og krav findes. Men i den helt ekstraordinære situation, som vi står i nu, er vi på tværs af partier og gammelkendte uenigheder enige om, at vi i en tid, hvor mange virksomheder drosler ned, sender medarbejdere hjem eller måske endda tyer til fyringer, ikke med rimelighed kan forvente, at arbejdsløse finder arbejde. Med den politiske aftale, der blev indgået i torsdags, bliver der udskrevet store regninger for at holde hånden under danske virksomheder og arbejdspladser. Det bliver der gjort med god grund, og det er til alles gavn. Og derfor er det stadig væk også godt og rimeligt, at vi også giver en hånd til dem, der står uden for arbejdsmarkedet og nu får endnu sværere ved at komme ind på det. For det er jo ikke den enkelte arbejdsløses skyld, at økonomien dykker, og derfor er det også fællesskabet, som må tage ansvar, og som må fordele regningen rimeligt, så den ikke havner hos de arbejdsløse.

Tak for det. Vi kan lige så godt sige det, som det er: Danmark er i krise, verden er i krise. For blot nogle få uger siden var det danske arbejdsmarked i topform, med rekordhøj beskæftigelse, fuld fart fremad. Nu har vi stilstand og en fyringsbølge, som er skyllet ind over dansk økonomi. 22.800 personer meldte sig ledige i sidste uge, og i går var det så yderligere 5.908. Det er næsten fire gange så mange som normalt. Og siden den 9. marts er der næsten 40.000 danskere, som har meldt sig i ledighedskøen. Tallene understreger blot, at det er en meget alvorlig og svær situation for hele Danmark. At miste sit arbejde er alvorligt for den enkelte, for familien og for os alle sammen. Men Venstre er villig til at gøre, hvad der end skal til, for at sikre, at færrest mulige mennesker mister deres arbejde. Derfor er jeg også glad for den aftale om en hjælpepakke til dansk økonomi, som vi i fællesskab lavede i sidste uge. Venstre havde foreslået en krisefond på 300 mia. kr., og vi endte med at give hinanden håndslag på at bruge et trecifret milliardbeløb til at holde hånden under Danmark og under de danske familier. En stor ros skal lyde til alle partier. Hjælpepakken indeholder bl.a. lønkompensation til privatansatte, og jeg er utrolig glad for at opleve, at mange virksomheder har taget godt imod hjælpen, og at folk i stedet for at blive afskediget er blevet organiseret i arbejdsdeling eller hjemsendelse, som f.eks. Københavns Lufthavn og Bestseller har gjort. Men vi undgår desværre ikke, at mennesker mister deres arbejde. Og derfor tager vi hånd om de mennesker, som er på kanten af det danske arbejdsmarked, nemlig de jobsøgende dagpengemodtagere. Når store dele af Danmark er lukket ned til og med påske, er konsekvensen heraf, at man ikke har en jordisk chance for at være aktiv jobsøgende og stå til rådighed for arbejdsmarkedet i en periode. Det er derfor på sin plads, at vi giver dagpengemodtagere 3 måneder oveni, simpelt hen ud fra den forståelse, at der ikke er jobs at søge, sådan som situationen er nu. Vi er i Venstre også rigtig glade for, at vi har fået en suspendering af G-dage indtil den 31. maj med. Det er noget, som vi allerede tidligt nævnte som en god idé. Vi ser gerne, at der bliver tale om en generel suspendering og ikke kun ved virksomheders benyttelse af hjemsendelse og arbejdsfordeling. Venstre støtter op om lovforslaget, og vi går med de nævnte bemærkninger ind i udvalgsarbejdet i de kommende dage. Tak skal I have.

Tak for det, formand. Det her lovforslag er, som det er blevet sagt, et lovforslag, der sikrer, at hvis man mister sit job her under coronakrisen den krise, der vil kunne tage livet af rigtig mange virksomheder, hvis ikke der bliver lavet en hjælpeindsats – får man 3 måneder ekstra på dagpenge, – får man 3 måneder ekstra på dagpenge, og det vil sige, at der er 3 måneder, der ikke tæller med i forbruget af dagpenge. Det betyder også, at hvis der er nogen, der står til at miste dagpengene nu her, får de 3 måneder ekstra, og er de midt i en periode, så tæller de ikke med. Og man har stadig væk ret til dagpenge i 2 år. Det betyder også, at hvis man her først i marts har været så uheldig at miste dagpengene, kan man blive genindskrevet i en a-kasse og have ret til dagpenge i 3 måneder ekstra i den forbindelse. Det er jo rigtig godt, for det kan hjælpe mange, så de ikke bare bliver smidt ud efter at have brugt dagpengeperioden hurtigere, end

kvalificerede medarbejdere, og de kan måske bruge nogle af dem, der bliver sendt ud i ledighed på nuværende tidspunkt. Det vil altid være godt. Men vi skal også være klar, når de 3 måneder eller krisen er overstået, til at se, hvilken indsats der så skal gøres. Det tror jeg bliver det næste skridt for beskæftigelsesministeren, nemlig at se på, om vi, når krisen her er overstået, skal lave ekstra tiltag for at få folk tilbage i job. at ministeren nikker, så vi ser frem til at se på, hvordan vi så kan støtte de lønmodtagere, der har mistet deres job, og hvordan vi kan støtte de virksomheder, der er kommet i klemme her under krisen, når vi skal have det hele bygget hvert fald et projekt, som Dansk Folkeparti går helhjertet ind i, og det tror jeg alle partierne vil gøre. For vi skal have Danmark på fode igen, have virksomhederne op at køre og lønmodtagerne i job igen. Så det har lidt at gøre med, hvordan vi så får lavet den rigtige indsats bagefter den hjælp, både virksomheder og lønmodtagere skal have, så det hele kommer til at køre igen. Det er også godt, at det med G-dage – de første ledighedsdage – kom med i den periode her. Det er fint, og det er også et supplement til at understøtte virksomheder og lønmodtagere i den forbindelse. Alt i alt støtter Dansk Folkeparti forslaget, men vi ser selvfølgelig frem til det efterfølgende, altså hvordan det kommer til at fungere, for jeg tror, der stadig væk vil være mange, der er lidt i tvivl om, hvordan de skal forholde sig i den her forbindelse, hvordan de sikrer sig, at de får den hjælp, og det bedste svar på det er nok, at de kontakter deres a-kasse for at høre, hvordan de er stillet fremover

Tak. Vi er i en tid, hvor meget, ja, stort set alt, er sat på pause, og det gælder også samfundets aktive indsats for at få de ledige i beskæftigelse. Samtidig er de lediges rådighedsforpligtelse ligeledes sat på pause, og det er jo i erkendelsen af, at der lige nu ikke er særlig mange jobs at søge. Bevares, der er stadig stillingsopslag, men mange virksomheder har slået autosvaret til, så selv om man måtte søge et job, bliver der først kigget i bunken af ansøgninger på den anden side af coronakrisen, forståeligt nok. Derfor bakker Radikale Venstre helhjertet op om dette lovforslag, hvor dagpengeperioden fastfryses i 3 måneder. Det vil sige, at perioden fra den 1. marts til den 31. maj ikke tæller med, og det giver vores ledige ro i sindet. Samtidig suspenderes G-dagene i forbindelse med arbejdsfordelinger og hjemsendelse, og det giver også rigtig god mening. Men alt er heller ikke gjort med dette. Vi har f.eks. også en gruppe af borgere, der er omfattet af 225-timersreglen. De skal opfylde et arbejdskrav på 225 timer inden for de seneste 12 måneder, og vi bør også satte deres tæller på pause. Det er relevant for dem, der bliver ledige nu, og som har modtaget kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp i 1 år ud af de seneste 3 år, og det er samtidig også relevant for dem, der i dag er ramt af 225-timersreglen, men jo ligesom de dagpengeledige har svært ved at finde arbejde. For disse borgere vil en død periode på 3 måneder også give ro i sindet. Men i første omgang kan jeg meddele, at Radikale Venstre bakker op om lovforslaget her. Tak. Tak til Radikales ordfører. Den næste ordfører er hr. Karsten Hønge fra Socialistisk Folkeparti. Kl. 13:35 (Ordfører) Karsten Og mere end før er der jo brug for tryghed, og der er vel få ting, der skaber mere utryghed end at miste sin indkomst. Først rammes den enkelte af fyresedlen og går dramatisk ned i indkomst – for en almindelig lønmodtager vel omkring 50 pct. Dernæst rammes den ledige af dummebøder hver fjerde måned, hvor der falder en straf, ved at 1 dags understøttelse forsvinder, men det gør udgifterne til gengæld ikke. Hvis det ikke lykkes at støve et job op, slutter dagpengene helt efter 2 år, og næste stop er kontanthjælp, hvis man da overhovedet kan få det. Samfundet er sat på lavblus, og det er meget svært at få et job. Staten rækker en stor hjælpende hånd ud til virksomhederne, både de helt store og de små enkeltmandsejede, og det er nødvendigt for at beskytte fremtidens arbejdspladser. I dag skal vi så gøre livet lidt lettere for de ledige. Frygten for at stå uden indkomst skal holdes lidt på afstand. Det er derfor, at det er en god idé at forlænge dagpengeperioden, og SF støtter selvfølgelig lovforslaget, men vi er ikke i mål endnu. Med den her lov erkender Folketinget, at det er meget, meget svært at finde et nyt job for tiden, og den logiske konsekvens bør derfor være at udskyde den første karensdag også med 3 måneder, ellers hænger hverken holdninger eller lovgivning sammen. Så hvornår ser vi det forslag fra ministeren? Den samme konsekvens må altså gælde for 225-timersreglen for kontanthjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere. Vi forlænger for de ledige. Jobcentrene er næsten lukket ned. Altså, at straffe kontanthjælpsmodtagere i den situation er jo helt hen i vejret. Hvornår ser vi et forslag, der tager hånd om de mennesker? Vi bliver også nødt til at rykke på dagpengesatsen. 3F og andre forbund foreslår et coronatillæg, der vil hæve satsen med en tredjedel. Altså, i forhold til de lønmodtagere, der i virksomhederne bliver sendt hjem med fuld løn mod økonomisk støtte til virksomheden, og med den massive støtte til de selvstændige i alle størrelser er det vel egentlig et ret beskedent forslag fra 3F. For præcis et år siden, stort set, havde SF her i salen et beslutningsforslag, som ville betyde 25 pct. mere i de første 2 måneders ledighed. Det ville lune rigtig godt ude i mange hjem i øjeblikket, hvis det forslag var blevet vedtaget, men det gjorde det så desværre ikke. Om det skal være 3F's forslag, eller det skal være SF's model, kan vi altid diskutere. Der er forskel på dem, men sigtet er dog det samme. Det, vi til gengæld ikke kan diskutere, er, at dagpengesatsen simpelt hen er for lav. Der er brug for tryghed til de ledige, til modtagerne af kontanthjælp og til alle de mennesker derude, der frygter at blive det. I krisetider skal fællesskabet jo vise, at alle oplever tryghed, også økonomisk tryghed for de arbejdsløse. Coronakrisen har en ekstra voldsom konsekvens for de arbejdsløse, som har sværest ved at finde job. De er nu kommet endnu længere bag i køen og må sandsynligvis se langt efter jobåbninger i lang tid fremover. Derfor er det vigtigt, at vi træder til nu med hjælp, og Enhedslisten støtter selvfølgelig det her lovforslag. Loven hjælper arbejdsløse på flere måder, og det glæder mig meget, at Folketinget er samlet bag tiltagene, for det er normalt ikke tilfældet, når det gælder hjælp til arbejdsløse. Selve forlængelsen af dagpengeperioden med 3 måneder er særdeles vigtig, både fordi de arbejdsløse umuligt kan finde job lige nu og derfor vil blive straffet urimelig hårdt, hvis de mister dagpengene, men også fordi hver tredje af dem, der falder ud af dagpengesystemet, ender med at stå helt uden forsørgelse på grund af kontanthjælpssystemets modregningsregler om ægtefælleafhængig formue og pension. Det er vigtigt, at der kommer 3 måneders pause på anciennitet for dagpengene, og når man snakker om død periode, gælder det jo også referenceperioden. Det gælder også for de supplerende dagpenge. Det vil sikre, at coronakrisen ikke yderligere belaster de lønmodtagere, der i forvejen har mest brug for vores dagpengesystem, fordi deres ansættelser er korte eller midlertidige, som det f.eks. er tilfældet i byggebranchen. Det er også klart, at karensperioden hver 4. måned er urimelig og må sættes ud af kraft i perioden – og lad mig så lige tilføje, at den i øvrigt altid har været urimelig. Så lad os få den væk på sigt. Enhedslisten bifalder også muligheden for, at der er et vindue, så man kan genindmelde sig i a-kassen, hvis man meldte sig ud, fordi man alligevel ikke kunne få hjælp. G-dagene suspenderes i perioden. Det er endnu et krisetiltag og en håndsrækning til arbejdsgiverne, som vi kan støtte. Lad mig slutte med to ting. For det første vil jeg sige, at Enhedslisten gerne vil kvittere for 3F's forslag om, at der kommer et særligt coronatillæg til dagpengene. Dagpengenes dækningsgrad har i årevis været faldende, og for mange dækker dagpengene ikke engang halvdelen af lønnen. Derfor har vi også opfordret regeringen til at indkalde til forhandlinger om et coronatillæg på dagpengene. det andet vil jeg gerne nævne, at vi er opmærksomme på, at 20 pct. af alle nytilmeldte af de ca. 30.000, der er tilmeldt, siden det her gik i gang, ikke har dagpengeret og derfor søger om kontanthjælp. Af dem er der stadig mange, som står helt uden indkomst lige nu på trods af vores hjælpepakker. Det gælder i særlig grad alle de lønmodtagere med løse ansættelser, 0-timerskontrakter, deltidsarbejde m.m. De har også brug for hjælp. der er også brug for hjælp i forhold til vores kontanthjælpsordning, og vi skal se, om vi kan finde en ny kontanthjælpsløsning, også for coronaramte, i form af kontanthjælp uden modregning. Tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi går videre i ordførerrækken til De Konservatives ordfører, og det er fru Birgitte Bergman. Værsgo. Kl. Danmark er på mange måder lukket ned. Det har store konsekvenser for vores virksomheder, for vores kulturliv og for turismen, som er så hårdt ramt. Coronakrisen er en af de største trusler mod Danmark i nyere tid. Den har skabt en meget alvorlig situation for os danskere, for dansk erhvervsliv og for arbejdsmarkedet. Næsten 40.000 nytilmeldte ledige – det er en dramatisk udvikling i ledigheden. Samtidig er Dansk Industri kommet med en analyse, der peger på et fald i bnp på 6,7 pct. Det svarer til 155 mia. kr. i tabt velstand. Hvis det sker, taler vi om et større økonomisk tilbageslag end under finanskrisen. Selv med aftalen om en omfattende hjælpepakke og lønkompensation skal vi løbende se på, om der er behov for yderligere tiltag. Vi skal tage alle nødvendige skridt for at bringe danske virksomheder og arbejdspladser bedst muligt gennem covid-19-epidemien. Coronakrisen har også stor betydning for de dagpengemodtagere, som står til at miste deres dagpenge. De kan have svært ved at finde jobs, når mange virksomheder overvejer at opsige medarbejdere frem for at ansætte. Flere ledige giver usikkerhed i familierne. Det har en betydning, når man ikke ved, om man har et job i morgen eller måske allerede er blevet afskediget. Lovforslaget, vi behandler i dag, har til formål at sætte lediges dagpengeanciennitet på pause frem til den 31. maj 2020. Det betyder, at perioden fra og med den 1. marts til den 31. maj ikke vil tælle med i den lediges dagpengeanciennitet. Dagpengemodtageren kan derfor modtage dagpenge i op til 3 måneder længere. Det foreslås, at arbejdsgivernes betaling af dagpengegodtgørelsen fra første og anden ledighedsdag G-dage, som det kaldes – midlertidigt skal suspenderes for medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som bliver omfattet af en arbejdsfordeling eller hjemsendelse fra og med lovens ikrafttrædelse til og med den 31. maj 2020. En midlertidig suspendering af G-dage ved arbejdsfordeling og hjemsendelse vil gøre administrationen i a-kasserne betragtelig mere enkel. I Det Konservative Folkeparti bakker vi op om forslaget. Ideelt set så vi dog gerne, så vi dog gerne, at forslaget omfattede alle virksomheder, og at forslaget blev gjort permanent. Vi har i Det Konservative Folkeparti længe haft den holdning, at man helt skulle afskaffe G-dage generelt, og arbejdet for det. Når det er sagt, anerkender vi, at Danmark står i en nødsituation, hvor det er afgørende at finde brede politiske kompromiser, der holder hånden under økonomien. Det Konservative Folkeparti bakker naturligvis op om lovforslaget. Kl. 13:45 Fjerde næstformand (Trine Torp): Tak til fru Birgitte Bergman. Og den næste ordfører er fra Nye Borgerlige, hr. Lars Boje Mathiesen. Det er klart, at når man indgår en stor aftale, som er så omfattende, skal alle partier kunne se sig selv i aftalen. Og dagpengespørgsmålet er ofte et spørgsmål, som deler partierne i Folketingssalen. Men det er en ekstraordinær situation, som vi står i, og i Nye Borgerlige vil vi gerne være med til at tage ansvar i sådan en situation. Derfor syntes vi også, det var rimeligt, at de personer, som stod til at have opbrugt deres dagpengeperiode her om 3 måneder, kunne få en forlængelse, altså en død periode. Jeg kunne også godt have tænkt mig, at man måske havde kigget på, om der skulle have været sådan en glidende overgang, for det er også således, at de mennesker, som bliver arbejdsløse nu eller om en måned, reelt set har en forlængelse af deres dagpengeperiode, altså en længere dagpengeperiode. Og der skal man bare være klar over, at det også er gift for dansk økonomi, når vi kommer ud på den anden side, for der skulle vi gerne have folk i arbejde På nuværende tidspunkt ved vi ikke, om den her coronakrise er en kortvarig økonomisk krise – den er stejl, den er ekstrem, men den kan også vise sig at være kortvarig. Vi ved ikke endnu, om den sætter sig som en generel recession, når vi kigger ind i Q3 og Q4 og ind i det nye år. derfor håber vi også, at man er villig til at kigge på, om vi skal ændre på det her igen, hvis vi kan se, at økonomien også ændrer sig og der bliver gang i kedlerne igen og vi har brug for, at folk kommer ud og arbejder igen. Men som lovforslaget ligger, støtter vi det. Og vi vil også kunne støtte et forslag om fuldstændig at fjerne de her såkaldte G-dage. (Trine Torp): Tak til Nye Borgerliges ordfører. Jeg kan ikke lige se Liberal Alliances ordfører … hr.

Tak for ordet, formand. Jeg havde i går aftes et længere interview med en amerikansk journalist, gerne ville være klogere på en række af de tiltag, vi har gjort i en dansk sammenhæng i forhold til at tackle de økonomiske konsekvenser, som både virksomheder og lønmodtagere oplever som følge af coronakrisen. en af de ting, jeg fremhævede i den forbindelse, var, hvor ualmindelig hurtigt, hvor ualmindelig beslutsomt og hvor ualmindelig, hvad kan man sige, sammentømret et samlet dansk Folketing havde svaret på en række af de her udfordringer. Det lovforslag, som vi behandler i dag, er jo i direkte forlængelse af den aftale, som alle Folketingets partier indgik og deltog i en sen aften – vel nok nærmere nattetime – i Finansministeriet i sidste uge. Og det i sig selv er jo en imponerende fortælling over for en journalist fra et land, hvor man ikke bare én gang, men hele to gange ikke har kunnet blive enige i den parlamentariske forsamling om, hvilken form hjælpepakkerne skulle antage, og hvordan og hvor hurtigt man kunne rykke, og mest af alt også hvad det er for nogle initiativer. Der blev nemlig besluttet en lang række meget vidtgående og, tror jeg, meget virksomme initiativer den sene nattetime i Finansministeriet. Og derfor vil jeg gerne takke for den behandling, det her lovforslag har fået i salen i dag. Som I alle sammen ved, er vi i en ekstraordinær situation, som kræver ekstraordinær handling. Folketingets partier er på meget kort tid blevet enige om en lang række tiltag, som skal sikre dansk økonomi og danske arbejdspladser. Et af de her tiltag handler om at sætte forbruget af dagpenge på pause i 3 måneder. Udbruddet af covid-19 betyder, at Danmark på mange måder er lukket ned. Det har stor betydning for alle dagpengemodtagere, ikke mindst dem, som står til at miste deres dagpenge. det er en svær tid, hvad flere ordførere her også nævner, at være på jagt efter et nyt job i. Med lovforslaget holder vi hånden under samtlige dagpengemodtagere, også personer på supplerende dagpenge. I de næste 3 måneder sætter vi dagpengene på pause. Det betyder, at når vi når til den 31. maj, har man altså de samme dagpenge tilbage, som man har i dag. Lovforslaget dækker også de personer, der har opbrugt deres dagpengeret fra og med den 1. marts 2020, og som måske allerede har meldt sig ud af deres a-kasse. De får mulighed for at genindmelde sig og opnå ret til dagpenge, indtil den 31. maj 2020. Vi har også valgt – og det er så mit svar på det, hr. Karsten Hønge nævnte i sin ordførertale – at karensdage som følge af manglende beskæftigelse sættes på standby i perioden. I en ekstraordinær tid som denne, hvor arbejdsmarkedet stort set er lukket ned, giver karensdage ingen mening. Som jeg skrev til jer i weekenden, har vi ændret perioden, hvor dagpengene sættes på pause, så den følger hele kalendermåneder fra og med 1. marts 2020 og til og med Beslutningen hænger sammen med, at den valgte periode i aftalen, nemlig 9. marts til 9. juni, er administrativt besværlig for a-kasserne, da dagpenge opgøres og udbetales månedsvis. Tak for jeres opbakning til at ændre perioden. Det betyder, at a-kasserne kan bruge mest mulig tid på at hjælpe deres medlemmer i denne tid. Regeringen vil suspendere arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse, de såkaldte G-dage, til medarbejdere, der er omfattet af en arbejdsfordeling eller er hjemsendt. Det vil gøre administrationen i a-kasserne mere enkel i en tid med mange arbejdsfordelinger og hjemsendelser. Samtidig stilles virksomhederne bedre økonomisk såvel som administrativt. Vi skylder de mange dagpengemodtagere, der står i en usikker situation, at det her går stærkt. Derfor lægger vi også op til, at lovforslaget skal anden- og tredjebehandles allerede på torsdag, den 26. marts, og træde i kraft umiddelbart derefter, den 27. marts. Jeg vil også gerne understrege, at det her er et blandt mange initiativer, der er taget for at afhjælpe de negative virkninger af krisen. Vi har også indført lønkompensation og kompensation for de faste udgifter for de hårdest ramte virksomheder. Det gør vi for at sikre danskernes arbejde og levebrød og dermed undgå afskedigelser. Vi skal også senere i dag førstebehandle et forslag om midlertidig forlængelse af sygedagpenge, så ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb i den kommende tid. Jeg er ikke i tvivl om, at vi med de her tiltag skaber større tryghed for både lønmodtagere og dagpengemodtagere i Danmark i en utryg situation. Der er brugt rigtig mange penge på mange initiativer og hjælpepakker – historisk mange penge. Nu skal initiativerne have tid til at virke. Men vi står i en situation, der hele tiden ændrer sig, og derfor følger regeringen også nøje udviklingen. Jeg ser frem til den videre behandling på torsdag, og endnu en gang tak til alle Folketingets partier for at tage ansvar og stå sammen i den her for vores land svære tid. Det skylder vi danskerne, og det skylder vi Danmark. Tak for ordet. Det er godt, at man sætter karensdagen på pause i de her 3 måneder – det kunne da også bare mangle andet. Men det interessante er jo, hvorfor man ikke tager skridtet og suspenderer det i 3 måneder. jeg må spørge ministeren: Svarer det til – hvis jeg har forstået det rigtigt med det, der ligger nu – at hvis man stod til at blive ramt af en karensdag, lad os sige i den første uge i marts, så bliver den suspenderet, men man vil blive ramt af den i den første uge i juni? Er det rigtigt? med alle mulige forbehold, og jeg tror, jeg er nødt til at tjekke det og måske oversende det svar skriftligt til hr. Karsten Hønge, vil mit umiddelbare svar på det spørgsmål være: Ja, det vil være tilfældet, sådan som jeg selv læser og forstår lovteksten. Men jeg vil også lige forbeholde mig retten til at sende et skriftligt svar over til hr. Karsten Hønge på det. Jeg tror, at både ministeren og jeg læser papirerne på samme måde – og jeg vil selvfølgelig altid gerne have et brev fra ministeren. Men jeg vil hellere have et brev fra ministeren, hvor der ikke bare står, at det her er det, der sker, men at ministeren udsætter det i 3 måneder. For det må da være det eneste rimelige. Situationen for de her mennesker, der er arbejdsløse, og som stod til at få en dummebøde i den første uge i marts, og hvor man udskyder dummebøden med 3 måneder, er sådan, at i de 3 måneder har det stort set været umuligt at få et arbejde. Derfor må den eneste rimelige konklusion vel blive, at man suspenderer det i 3 måneder, for ellers bliver det ligesom rykket fremad.

Så er der en kort bemærkning fra hr. Hans Andersen. Kl. 13:55 Hans Andersen (V): Tak for det, og tak for, at vi i fællesskab kan prøve at hjælpe Danmark bedst muligt videre i den her alvorlige situation. Mit spørgsmål angår suspensionen af G-dage. Jeg nævnte for snart 14 dage siden – tiden går stærkt – at det jo var en mulighed, man kunne bruge, at suspendere de G-dage, altså den betaling, arbejdsgiverne lægger ved afskedigelse. er der nu lagt op til, at man gør det ved arbejdsfordeling eller hjemsendelse. Vi ser gerne i Venstre, at vi, hvad skal man sige, generelt suspenderer G-dagene frem til den 31. maj, for der kan være og vi så jo gerne, at der er færrest mulige – virksomheder, som siger, at de ikke kan benytte sig af de her andre muligheder, og hvis de skal igennem og ud på den anden side, må de jo desværre ty til fyringer. Der synes vi, at det ville være rimeligt, hvis man også tog suspenderingen af G-dage frem. Kl. Det er et politisk synspunkt, jeg både respekterer og også kvitterer for at Venstre har fremført hele vejen igennem. Jeg synes bare, vi skal sætte et par ord på, hvorfor vi – og, medgiver jeg også, her i sidste øjeblik har fået suspension af G-dage ind, for så vidt angår arbejdsfordeling og hjemsendelser. Vores gennemgående fokus har jo været på at hjælpe virksomhederne med at undgå afskedigelser. Det er derfor, vi har lavet lønkompensationsordningerne, både dem, der følger af trepartsaftalen, og dem, der følger af den politiske aftale. vi ser det, kunne det, hvis man så suspenderede virksomhedernes udbetaling af G-dage ved afskedigelser, øge incitamentet, for nogles vedkommende i hvert fald, til at bruge afskedigelser frem for at bruge de øvrige muligheder, så man gerne skulle undgå afskedigelser. Derfor retter forslaget sig mod en helt særlig problemstilling ved arbejdsfordeling og hjemsendelse, for her kan en virksomhed ikke undgå at betale G-dage grundet force majeure på grund af covid-19 modsat f.eks. ved virksomhedsstandsning eller -lukning. Og det giver en masse ekstra administration, som dels ville have besværliggjort mulighederne for at gøre brug af de ordninger her, dels sådan set også fordyret det for virksomhederne. Kl. 13:57 Fjerde Tak for det. Det kan jeg godt forstå, men der kan jo være virksomheder, der må ty til fyringer. Jeg tror faktisk, at de går rigtig, rigtig langt for at undgå fyringer. Det hører vi også i de historier, vi får fortalt, altså at virksomheder og virksomhedsejere jo rigtig langt for at undgå fyringer i den her situation. Men det kan jo være, at der er nogle steder, hvor man, hvis man skal overleve som virksomhed, desværre må ty til fyringer, hvis man ikke kan holde sig inden for de regler, der er lavet, om kompensation og hjemsendelse. Der finder vi så, at en generel

at Venstre har det synspunkt, og jeg tror, at hr. Hans Andersen har fuldstændig ret i, at langt de fleste virksomheder både ønsker at undgå fyringer og prøver at gøre alt, hvad de kan, for at undgå fyringer. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om. fokus er på i de ordninger, der er lavet, så at sige at forsøge at få gjort incitamenterne så store som muligt for virksomhederne til at vælge at fastholde tilknytningen til deres medarbejdere og holde dem på lønningslisterne, sådan at de er parate til at tage fat i de tøjler, de slap, når sundhedskrisen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

Tak for det. Det lovforslag, vi nu førstebehandler, er jo, som det forrige lovforslag, en udløber af den politiske aftale fra sidste uge mellem alle Folketingets partier, der indeholder en række initiativer for at holde hånden under dansk økonomi og afbøde konsekvenserne af coronavirussen. Med det her lovforslag forlænges retten til sygedagpenge i 3 måneder for personer, der fra og med den 9. marts og til og med den 9. juni 2020 har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder, dvs. personer, der når revurderingstidspunktet. Derudover betyder lovforslaget, at retten til sygedagpenge midlertidigt forlænges for personer, hvis sygedagpenge stopper ved udløb af en forlængelse i perioden fra den 9. marts til den 9. juni. Da statsministeren for snart 14 dage siden lukkede store dele af den offentlige sektor ned, betød det jo blandt meget andet, at meget af jobcentrenes indsats blev suspenderet, sammen med de nødvendige prioriteringer i sundhedsvæsenet gør det det vanskeligt at følge op på den enkelte borger – at få den enkelte borger lægeligt afklaret. Så uden det lovforslag, vi nu behandler, ville mange borgere risikere at havne i en svær situation, når deres sygedagpengeperiode det er jo samtidig netop i spørgsmål som det her, at vi virkelig får testet og afprøvet, hvor stærk vores samfundsmodel og hvor stærkt vores om vi selv i en krisetid, hvor udgifterne står i kø og der er mange, der råber højt, også husker de svageste og husker dem uden en stor mikrofon. Med den politiske aftale i sidste uge, som det her lovforslag er en udløber af, viser samtlige politiske partier i det danske Folketing, at vores samfundsmodel og fællesskab kan stå den distance. Med bred politisk opbakning viser vi, at vi ikke vil lade dem, der står uden for arbejdsmarkedet på grund af sygdom, sejle deres egen sø i en krisetid. Med de ord skal jeg meddele, at Socialdemokratiet naturligvis støtter lovforslaget. Tak. Kl. 14:01 Første næstformand (Karen Ellemann): Tak til ordføreren. Der er ingen korte bemærkninger til ordføreren. Den næste ordfører kommer fra Venstre, og det er hr. Hans Andersen. Vi står over for en historisk krise i Danmark og en forlængelse af statsministerens nedlukning af store dele af det danske samfund til efter påske. Det kan vi kun bakke op om, og danskernes helbred kommer altid i første række, men i Venstre er vi også klar til at gøre alt, hvad vi kan, for at afbøde de negative konsekvenser, som spredningen af covid-19 allerede har og vil kunne få for os alle sammen. Nedlukningen af Danmark har ført til et utal af konsekvenser for udførelsen af dagligdagen i det Danmark, vi kender så godt. Det har bl.a. ført til skarpe prioriteringer i sundhedsvæsenet og suspension af jobcentrenes indsats, og for mange borgere skaber det jo en tid med maksimal usikkerhed omkring deres livssituation. En af de mere sårbare grupper i vores samfund er de danskere, som er en del af sygedagpengesystemet. Det kan være rigtig vanskeligt at iværksætte opfølgning og få borgeren afklaret lægeligt i den her periode, og derfor sikrer vi med det her lovforslag, at de danskere, som modtager sygedagpenge, både dem, som står over for en revurdering, og dem, som står over for at skulle overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, får forlænget deres ret til sygedagpenge. Det mener vi faktisk er en rigtig god løsning, hvor vi skaber ro om livssituationen for nogle af de borgere, der i forvejen er i en meget udsat position i denne tid. På den baggrund vil vi i Venstre meddele, at vi støtter op omkring det her lovforslag. Kl. Tak til ordføreren. Der er ingen ønsker om korte bemærkninger. Den næste ordfører kommer fra Dansk Folkeparti, og det er hr. Bent Bøgsted. Velkommen. Kl. 14:03 (Ordfører) Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi i Dansk Folkeparti er meget opsatte på at sikre både virksomheder og lønmodtagere, at de kan komme videre og komme ud af coronakrisen på en god måde. Vi ved også, at det kan være svært at sikre, at vi får alle med, og derfor vil jeg da selvfølgelig også sige, at hvis der er nogen, der føler, at de er kommet i klemme, må

er en midlertidig forlængelse af sygedagpenge, der skal ses i sammenhæng med det tidligere forslag om at forlænge dagpengeperioden med 3 måneder. Det gør vi også her med sygedagpenge, så man har 3 måneders ekstra sygedagpenge, så man ikke kommer i knibe.

det er rigtig godt, for der er altid nogen, der kommer i knibe. Det gælder jo også dem, der allerede har fået forlænget deres sygedagpenge. Man kan altså ikke i den 3-månedersperiode, der gælder fra den 9. marts til den 9. juni, ryge over i et jobafklaringsforløb eller et ressourceforløb, hvis man er på sygedagpenge. Det er rigtig godt, så man har lidt ekstra tid til at blive rask i den forbindelse, og så man er klar til, når man kommer ud af den her forhåbentlig at vende tilbage til arbejdsmarkedet efter endt sygdom. Jeg synes, at der generelt har været et godt samarbejde mellem Folketingets partier. Vi har alle været enige om, at vi skal have løst det her på den bedst mulige måde, og det bakker Dansk Folkeparti hundrede procent op om. det var jo glædeligt, at regeringen begyndte at tage alle partierne med i det. Der gik lige nogle dage, inden den fandt ud af, at det var klogest at tage alle partierne med ind i forhandlingerne om, hvordan man skulle sikre Danmark, men det sker nu, og derfor er det også samtlige samtlige Folketingets partier, der står bag, at vi skal have Danmark ud af krisen på den bedst mulige og den hurtigste måde, så vi kan komme videre uden de store problemer bagefter. Men jeg synes stadig væk, at ministeren skal være opmærksom på det, hvis der kommer henvendelser fra nogle, der føler sig i klemme, og være klar til at se på, om det er muligt at hjælpe nogle, der ikke lige er kommet med ind under de forskellige lovgivninger. Det kan være svært at samle alle op, og jeg tror heller ikke, det kan lade sig gøre.

Med det her lovforslag, L 143, vil borgere på sygedagpenge, der i perioden den 9. marts til den 9. juni når revurderingstidspunktet, få forlænget retten til sygedagpenge i 3 måneder. Og retten til sygedagpenge forlænges ligeledes for dem, hvis ret ophører ved udløb af en forlængelsesregel i den her 3-månedersperiode. Det er ikke nu, tiden er til jobafklaringsforløb. Radikale Venstre bakker op om lovforslaget, så også vores borgere på sygedagpenge kan få ro i sindet. Tak. Jeg har en god bekendt, som i øjeblikket går derhjemme på sygedagpenge og venter på at blive afklaret og komme videre. Altså, operation eller genoptræning, og hvad der ellers kan ligge i det, er ikke sådan helbredsmæssigt akut, men det er fuldstændig afgørende for, at han kan vende tilbage på jobbet. Behandlingen i hans situation er sådan sat på standby, men han nåede at mærke kulden fra livet på en indkomst langt under niveauet på sygedagpenge og vel under en tredjedel af den lønindkomst, han havde indtil for ganske få måneder siden. Med det her lovforslag får han en lille smule luft og lidt færre bekymringer. Det er godt for ham og for alle andre, der risikerer at ryge ud af sygedagpengesystemet. SF støtter lovforslaget. Tak til ordføreren. Den næste ordfører kommer fra Enhedslisten, og det er fru Jette Gottlieb. I de her tider har alle brug for tryghed og fællesskabets stærke sikkerhedsnet. Nogle af dem, der er mest udsatte i disse tider, er dem, der er syge, og som allerede før coronokrisen var sygemeldte. De har med stigende bekymring set, at tidspunktet for udløbet af deres sygedagpenge nærmede sig, uden at der var nye muligheder for at komme videre. De får nu en midlertidig hjælpende hånd, når 22-ugersbegrænsningen af sygedagpengene udskydes i 3 måneder. Det er Enhedslisten selvfølgelig fuldstændig enig i er nødvendigt. I parentes bemærket var det på vores foranledning, at sagen blev taget op. Derfor glæder vi os over, at et samlet Folketing støtter op om det. Vi ser også frem til, at forståelsen for de syges situation kan være med til at gøre noget ved det helt grundlæggende problem med varighedsbegrænsningen i sygedagpengene, når coronakrisen er ovre, for de syges egentlige problem er, at de jo ikke bliver mere raske af ikke at blive overført på en anden ydelse eller helt mister forsørgelsesgrundlaget, som det er tilfældet for mange i dag. Men lige nu gælder det om at skabe øget tryghed for alle, og det her lovforslag bidrager til det, så derfor har det Enhedslistens fulde støtte. Tak til ordføreren. Den næste ordfører er fra Det Konservative Folkeparti. Det er fru Birgitte Bergman. Værsgo. Kl. Der er ingen tvivl om, at der er behov for akut hjælp til økonomien og til dem, der bliver ramt, hvis vi skal afbøde de værste økonomiske konsekvenser af kampen imod coronaepidemien. Lovforslaget, vi behandler i dag, har til formål at afbøde nogle af de konsekvenser, nedlukningen har for modtagere af sygedagpenge. Forslaget går ud på at forlænge retten til sygedagpenge i 3 måneder for personer, der i perioden fra og med 9. marts til 9. juni 2020 har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger i de 9 forudgående dvs. personer, der når revurderingstidspunktet. Dertil kommer, at retten til sygedagpenge midlertidigt forlænges for personer, hvis sygedagpenge stopper ved udgangen af en forlængelse i perioden fra og med 9. marts til 9. juni. Tiden er ikke til jobafklaring, men til at skabe tryghed for disse personer, som er ramt. Det Konservative Folkeparti bakker op om, at sygedagpengemodtagere får forlænget ydelsesperioden. Det skal ses i lyset af, at det kan være vanskeligt at iværksætte opfølgning og få borgerne afklaret lægeligt, når jobcentrenes indsats suspenderes og prioriteringen i sundhedsvæsenet er rettet imod at behandle patienter med covid-19. Tiltaget på sygedagpengeområdet er en lille del af en større hjælpepakke på 50 mia. kr., der holder hånden under dansk økonomi. Sammen med regeringen og resten af Folketinget vil vi gøre, hvad der end skal til, for at få Danmark sikkert igennem krisen. Det Konservative Folkeparti stemmer naturligvis for lovforslaget. Kl. 14:12 Første næstformand (Karen Ellemann): Tak til ordføreren. Den næste ordfører kommer fra Nye Borgerlige, og det er hr. Lars Boje Mathiesen. Velkommen. I Nye Borgerlige er vi glade for det her forslag, som også er en del af aftalen. Vi støtter det fuldt og helt. Må jeg ikke også komme med en opfordring til, når nu de her jobafklaringsforløb bliver suspenderet og meget af den aktivitet, som var i jobcentrene, ikke kan være til stede, at man kommer med en opfordring til kommunerne om, at det måske er noget af det personale, som ikke har hjemmearbejde, og som ikke har andre funktioner, som kan tage deres ferie eller holde noget afspadsering i den periode. For når vi kommer over den her periode, er der brug for alle kræfter på posterne, også i jobafklaringsforløb, måske også bagefter i jobcentrene, hvis de skal eksistere. Nye Borgerlige har jo en anden holdning til det.

om aftalen, som blev indgået i Finansministeriet om natten der. Jeg var jo selv med til det. Det er omkring den her hjælpepakke på de hundredvis af milliarder kroner. Der er ikke givet håndslag på, at man skal bruge midlerne. Der står, at man »om nødvendigt« skal bruge midlerne. Det vil sige, at det altså er op til partierne, og hvad midlerne skal bruges til, om partierne støtter op om det. Så er det helt fair, at der er partier, der har en holdning om, at der skal være en fond på 300 mia. kr. osv. Men i aftaleteksten står der »om nødvendigt«. Det vil sige, at det er partierne, der stiller forslag, og som forholder sig til de forslag, som kommer frem på det tidspunkt. jeg fornemmer, at der kommer en hilsen nu fra et andet parti. Jeg giver ordet til hr. Lars Boje Mathiesen igen. Kl. 14:14 (Ordfører) Lars Boje Mathiesen (NB): Jeg er dybt taknemlig for at have et rutineret folketingsmedlem, der kan hjælpe mig i den her svære situation. Jeg skal huske at sige, at Liberal Alliance også kan støtte forslaget. Således oplyst har alle partier tilkendegivet en holdning til lovforslaget, og dermed kan jeg give ordet til beskæftigelsesministeren. Velkommen. Kl. mange tak til alle ordførerne for Folketingets partier for bemærkningerne. Vi har, som I allesammen er bekendt med, lige førstebehandlet et lovforslag, der sætter dagpengeforbruget på pause i 3 måneder. Sådan holder vi bedst hånden under dagpengemodtagerne lige nu. Men vi har selvfølgelig også et stort ansvar over for de syge dagpengemodtagere, der står over for at skulle overgå til jobafklaringsforløb. Situationen lige nu og ikke mindst suspenderingen af jobcentrenes indsats betyder, at det vil være vanskeligt at give denne gruppe den rette indsats og opfølgning i de næste måneder. Derfor er det også en del af den aftale, vi alle sammen indgik natten mellem onsdag og torsdag i sidste uge, at vi midlertidigt forlænger sygedagpengeperioden. Med lovforslaget vil de personer, der når revurderingstidspunktet mellem den 9. marts og den 9. juni og ikke kan få forlænget deres sygedagpengeudbetaling, få forlænget deres sygedagpengeret i 3 måneder. Det gælder også dem, hvor sygedagpengeretten stopper ved udløb af en forlængelsesregel, og som ellers ville overgå til et jobafklaringsforløb. Det vil sige, at der i perioden ikke vil være personer, der overgår til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Med de to lovforslag, som vi førstebehandler i dag, føler jeg mig overbevist om, at vi får dagpenge- og sygedagpengemodtagere så nænsomt som muligt igennem den her krise. Med de mange initiativer og hjælpepakker, som nu er sat i søen, holder vi hånden under lønmodtagerne og virksomhederne med det klare sigte at sikre danskernes arbejde og levebrød og dermed undgå afskedigelser i videst muligt omfang. Nu skal initiativerne have tid til at virke. Endnu en gang tak til alle jer for at tage ansvar og stå sammen i den her tid. Jeg ser frem til den videre behandling af lovforslaget. Tak for ordet.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 dette møde. Folketingets næste møde afholdes på torsdag, den 26. marts 2020, kl. 10.00. Jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.